(SDP)** Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda - Konačni prijedlog zakona o dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog zakona primili ste u pretince. U skladu s člankom 159. Poslovnika Hrvatskog sabora hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave u skladu sa člankom 164. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu o prijedlogu zakona proveli su Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Da li želi predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani zamjenik ministra rada i mirovinskog sustava Božidar Štubelj. Izvolite. Dakle i ovim prijedlogom zakona se izvršava usklađivanje važećeg Zakona o obvezama i dobrovoljnim mirovinskim fondovima s Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenog 2010. godine, te o izmjenama direktive, da ih ne nabrajam sada, ima ih dosta. Naime, člankom 4. navedene direktive izmijenjena je Direktiva 2003/41/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. lipnja 2003. godine o djelatnostima i nadzorima institucija za strukovno mirovinsko osiguranje koja se odnosi na dio dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, individualne kapitalizirane štednje, zatvorene dobrovoljne mirovinske fondove i mirovinska društva koja njima upravljaju. Izmjene i dopune navedene direktive donose se zbog uredbe Europske unije broj 10/94 od 2010. Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenog 2010. kojom je osnovano

Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za provedbu i nadzor primjene, uredbe o utvrđivanju obveze HANFA-e prema europskom nadzornom tijelu za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje u odnosu na međusobnu međusobnu suradnju, dostavu propisanih podataka i izvješćivanje. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa zamjeniče ministra. Da li izvjestitelji radnih tijela odbora žele uzeti učešće sa izvješćima? Ne žele. Otvaram raspravu. Raspravu krećemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je klub HNS-a i poštovana zastupnica Sonja König. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Sabora, poštovani zamjeniče ministra sa suradnicom, kolegice i kolege. Ovim zakonom ukratko uređujemo odnose naše agencije za nadzor financijskih usluga naravno HANFA-om s europskim nadzornim tijelom za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje s tzv. EIOPA-om. Budući da vjerujem da je malo naših sugrađana upoznato s tom agencijom, a i zbog nas samih reći ću nekoliko rečenica o njoj budući da ćemo ovim prijedlogom zakona s njom tijesno i usko surađivati. EIOPA je odgovorna za razvoj tehničkih standarda i naputaka kojih se i naša HANFA treba pridržavati, a članovi Upravnog odbora HANFA-e već sada aktivno sudjeluju u aktivnostima EIOPA-ina nadzornog odbora. Uskoro će i naša HANFA postati članica koja ima puno pravo glasa u Nadzornom odboru EIOPA-e a to je i glavno tijelo koje donosi odluke, usvaja mišljenja, raspravlja i donosi proračun. EIOPA je osnovana 2011. kao neovisno i savjetodavno tijelo, a glavna joj je zadaća doprinositi stabilnosti financijskog sustava EU kroz osiguranje transparentnosti i urednog djelovanja financijskog tržišta. Provodeći svoje zadatke ta agencija mora i djeluje objektivno, sjedište joj je u Frankfurtu, a trenutno glavni, odnosno predsjednik je Portugalac Gabriel Bernardino. Glavni ciljevi ovog europskog regulatora su bolja zaštita potrošača i vraćanje povjerenja u financijski sustav i veći sklad i dosljedna primjena pravila za financijske institucije i financijska tržišta širom EU. EIOPA je EIOPA je zadužena za praćenje i prepoznavanje trendova, mogućih rizika i slabosti koje se mogu pojaviti na svim razinama, a budući da ćemo uskoro s njom, dakle usko surađivati imala sam potrebu reći par informacija informacija o toj agenciji jer smo se i Zakonom o osiguranju o kojem smo raspravljali prekjučer obvezali na zajedničko djelovanje, a propustili smo malo pobliže objasniti i pojasniti cilj i djelovanje te i i svrhu te institucije. Mi u HNS-u smo uvjereni da će članstvo u EU otvoriti mogućnosti za budući rast osiguravateljskog tržišta, pa tako naravno i rast hrvatskog osiguravateljskog tržišta, a suradnja sa EIOP-om pridonijet će očuvanje financijske stabilnosti i podizanju razine zaštite potrošača i zato ćemo mi u klubu HNS-a podržati i ovaj zakon. Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je klub Socijaldemokratske partije Hrvatske i poštovana zastupnica Vanja Posavac. Izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče, zamjeniče ministra sa suradnicom, kolegice i kolege. Dakle, i ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU i i klub SDP-a podržat će ovaj Prijedlog zakona o dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima s konačnim prijedlogom zakona. Naime, sustav mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj uređen je kao trodjelni mirovinski sustav kojeg čine obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, zatim obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualizirane kapitalizirane štednje i dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju individualizirane kapitalizirane štednje. Republika Hrvatska se potpisivanjem ugovora o pristupanju Republike Hrvatske EU obvezala da će uskladiti svoje nacionalno zakonodavstvo sa pravnom stečevinom EU, pa tako i s novim direktivama koje su stupile na snagu nakon zatvaranja pojedinih pregovaračkih poglavlja. Imajući u vidu preuzetu obvezu kao i to da je u međuvremenu stupila na snagu Direktiva 2010/78 EU i Europskog parlamenta i Vijeća od 23. studenog 2010. o izmjeni određenih direktiva koje neću sve nabrajati potrebno je odredbe zakona, dakle nužno radi usklađenja sa ovim aktom EU na odgovarajući način dopuniti. Dopunu je potrebno izvršiti vezano uz djelatnost i nadzor institucija za strukovno mirovinsko osiguranje a koja se odnosi na dio dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, individualizirane kapitalizirane, individualne ispričavam se kapitalizirane štednje, tj. zatvorene dobrovoljne mirovinske fondove odnosno mirovinska društva koja njima upravljaju. Potrebno je urediti odnose, odnosno obveze regulatora Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga prema europskom nadzornom tijelu za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje. Ovim zakonskim prijedlogom uređuju se sljedeća pitanja: usklađenje važećeg zakona s pravnom stečevinom EU te propisivanja obveze Agencije za provedbu i nadzor primjene navedene uredbe. Definira se i značenje europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje ili skraćenica EIOPA. Propisuje se obveza agenciji da o svim poduzetim aktivnostima vezanim za mogućnost kao i postupak načina obavljanja poslova upravljanja zatvorenim mirovinskim fondom u drugoj državi članici od strane Društva za upravljanje koje ima dozvolu obavljanja poslova upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondom od strane agencije obavještava EIOPA-u. Agencija je obvezna također europsko nadzorno tijelo obavijestiti o odredbama zakonodavstva bonitetne prirode. Isto tako, dakle propisuje se obveze agencije da surađuje sa EIOPA-om i agencija mora obavještavati Europsku komisiju i EIOPA-u o svim poteškoćama koje se javljaju uz primjenu direktive. Donošenjem ovog zakona izvršit će se usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s izmijenjenom i dopunjenom pravnom stečevinom EU u Poglavlju 2. Sloboda kretanja radnika kao i u Poglavlju 19. – Socijalna politika i zapošljavanje te u Poglavlju 9. – Financijske usluge, odnosno cjelovito će se urediti suradnja između agencije i europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje. Za provedbu ovog zakona nisu potrebna dodatna financijska sredstva iz državnog proračuna. Temeljem svega prethodno rečenog klub SDP-a podržat će ovaj prijedlog Zakona o dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima s konačnim prijedlogom zakona. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Na redu je klub HDZ-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Đuro Popijač. Izvolite poštovani zastupniče. Gospodine predsjedniče, gospodine zamjeniče sa suradnicom. Evo pred nama je prijedlog Zakona o dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima i kao što je već više puta ovdje iznešeno donošenjem ovog zakona izvršiti će se usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s izmijenjenom i dopunjenom pravnom stečevinom EU u nekoliko poglavlja, dakle 9. – Financijske usluge, 19. – Socijalna politika i zapošljavanje, 2. – Sloboda kretanja radnika. A u suštini uređuje se obveza suradnje između HANFA-e i Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje. Naime, ulaskom Republike Hrvatske u EU dobrovoljnim mirovinskim društvima iz RH biti će omogućeno da prihvate pokroviteljstvo od strane pokrovitelja iz država članica. Pri čemu će nadzor nad takvim društvima obavljati HANFA. Dakle, HANFA će morati intenzivno surađivati s nadležnim tijelom države članice domaćina. A imati će dakle i obvezu da u svojim poduzetim aktivnostima vezanim uz rad dobrovoljnih mirovinskih društava obavještava Europsko nadzorno tijelo. Ovdje se radi o tehničkom usklađivanju zakona s direktivama EU i i u suštini ne donosi nikakve promjene u sustavu mirovinskog osiguranja u RH. Sustav mirovinskog osiguranja u RH uređen je kao trodijelni mirovinski sustav kojeg čine obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje i dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju kapitalizirane štednje. Dakle, valja reći da se drugi i treći stup zasnivaju na sustavu kapitalizirane štednje gdje zaposleni štede na osobnim računima, a ušteđena ušteđena sredstva su osobno vlasništvo iz kojeg će im se isplaćivati mirovina. Iako se očekivalo da će se u ovih gotovo godinu i pol dana aktualne vlasti nastaviti s reformama i nužnim promjenama u čitavom mirovinskom sustavu nažalost osim ovih promjena koje zahtijeva usklađivanje sa EU ne događa se ništa. Dramatično pogoršanje gospodarskih prilika uz pad svih ekonomskih pokazatelja i 70 tisuća izgubljenih radnih mjesta prirodno se negativno reflektira i na mirovinski sustav. je više korisnika mirovinskih fondova, a sve manje onih koji u te fondove uplaćuju. Uz potpunu bezidejnost i nesposobnost ove Vlade da zaustavi negativne trendove dovodi u pitanje održivost našeg mirovinskog sustava. i 659 tisuća članova danas vode svoje mirovinske račune u 4 obvezna mirovinska fonda. Neto imovina ovih fondova je nešto manja od 54 milijarde kuna u ovom trenutku. Pored toga u otvorenim dobrovoljnim mirovinskim fondovima štedi oko 188 tisuća građana uz oko 1,8 milijarda kuna imovine i još oko 18 tisuća građana štedi u zatvorenim mirovinskim fondovima uz oko 350 milijuna kuna imovine na što se u biti i odnose ove promjene u ovom zakonu. Broj članova obveznih mirovinskih fondova svake godine je u porastu, međutim zabrinjava podatak da pada iznos uplata na godišnjoj razini za otprilike 2,01% a što je i direktna posljedica svih negativnih trendova u hrvatskom gospodarstvu. Iako je potpuno jasno da su promjene na bolje i u statusu hrvatskih postojećih umirovljenika i ukupno stanje mirovinskog sustava moguće samo uz oporavak gospodarstva nužno je zapravo odmah krenuti u ozbiljne reforme vezane za čitav mirovinski sustav želimo li za 10 ili 15 godina doživjeti bilo kakav sustav. Ne činiti ništa kao što ne čini ova Vlada gura u veliku neizvjesnost kako postojećih milijun i 200 tisuća umirovljenika, a tako i buduće generacije umirovljenika koji su danas članovi fondova drugog i trećeg stupa. Obzirom na zaista tehnički karakter ovih izmjena klub HDZ-a će podržati ovaj zakon. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Na redu je klub HDSSB-a i poštovani zastupnik Dražen Đurović. Izvolite.

Vrlo kratko, na ove tehničke izmjene mislim da se ne može imati nekih osobitih primjedbi s obzirom da se radi o usklađivanju sa EU zakonodavstvom. Prema tome Klub zastupnika HDSSB-a će također biti suglasan s ovim. Kao i prethodnici izrazio bih pomalo žaljenje što dosada nadležno ministarstvo nije ozbiljnije se pozabavilo pa ako hoćete i sa pitanjem mirovinskih fondova, posebno mirovinskih fondova u drugom stupu. Podsjetit ću ili primjerice odnosom mirovinskih fondova i državnih obveznica, pitanjem kreditnog rejtinga RH koji je pao u najnižu kategoriju i time kako će se taj kreditni rejting odraziti odraziti na vrijednost imovine mirovinskih fondova su posebice dakle ovi fondovi u 2. stupu s obzirom da je to zapravo imovina hrvatskih građana, njihove plaće iz kojih jedan dio odlazi u te obvezne mirovinske fondove. Prema dostupnim podacima mirovinski fondovi su do sada uložili gotovo 30 milijardi kuna u državne obveznice, to je oko 66,7% ukupnog portfelja mirovinskih fondova, dakle oko 4 milijarde eura koji su trenutno imobilizirane u državnim obveznicima sa padom kreditnog rejtinga, pitanje načina kako se to odražava zapravo na ono o čemu građani ne mogu odlučivati već im se uzima. Također, da li smo preuzeli odgovornost za to, da li smo poduzeli mjere kako ćemo zaštitit tu imovinu, da li imao plan hoće li naši građani ukupno više izgubit kroz to što ulažu taj dio svojih obveza, ulažu ili izdvajaju taj dio za svoje mirovine ima li uopće ikakvog plana oko toga, oko problema tog drugog mirovinskog stupa. Da ne dolazimo na ovaj 3. dobrovoljni. Dojam je zapravo da se na neki način građanima izvlači, izvlači jedan redovito, jedan iznos novca iz njihovih plaća, taj se novac sustavno prelijeva u najvećoj mjeri zapravo u državne obveznice, dio se prelio na burze. Taj dio na burzama je također u velikoj mjeri se smanji i gdje zapravo građani, evo sad već mirovinski fondovi više od desetljeća 2. stup postoji više od desetljeća, koji je konačna bilanca postojanja drugog stupa. I koliki su zapravo učinci

da se nekakva crta podvuče i da se vidi što se dobiva i koliko, i da li uopće građani će zaista kapitalizirat taj drugi mirovinski stup kroz svoje mirovine ili će se zapravo na neki način, naravno nije bila intencija zakonodavca kad je to donošeno, ali kroz ove nesretne događaje i ovu financijsku krizu, kroz pad kreditnog rejtinga, kroz pad vrijednosti dionica će zapravo ispasti da je to, na kraju je ispao jedan nacionalni financijskih inženjering u kojem će zapravo hrvatski građani na kraju manje kapitalizirati ukupno od onoga što im je uzimano tijekom njihovog radnog vijeka. Pa je možda vrijeme da neko konačno stavi na papir neke brojke, da se vidi kako na to utječe kreditni rejting i koji su uopće putevi da se zapravo ne dogodi potpuni nestanak ili u priličnoj mjeri zapravo splašnjavanje i nestajanje tog supstrata, te velike mase novca koja se zapravo građanima izvlači, a do sada ste u vrlo maloj mjeri ulagala s obzirom da je relativno mali broj građana počeo ostvarivati mirovine kroz 2. stup. Evo, pa u tom smislu poziv zapravo zakonodavcu da se malo ozbiljnije pozabavi tom temom i da vidi ima li uopće odgovor na to pitanje i da ponudi jednu analizu pa i odgovore na to kako će se odgovoriti, da li možda i promjenom obveznih udjela u portfeljima koji su sada zadani za ova mirovinska društva u 2. stupu. Hvala. Hvala i vama. Završna riječ zamjenika ministra rada i mirovinskog sustava, poštovanog Božidara Štubelj. urediti iz razloga što zapravo od 2000. kada je uveden 2. stup se ništa bitnije zapravo u njemu nije mijenjalo. Ono što je još važno naglasiti s ovog mjesta, je da se priprema ozbiljna mirovinska reforma u kojoj želimo sustav napraviti i transparentnijim i održivim i naravno osigurati da mirovine i iz 1., i 2. i 3. stupa budu doprinijele da se može korektno živjeti i naravno od mirovine preživjeti. Ali ne smijemo zaboraviti jedno da je mirovina individualna stvar. Dakle, ona se izračunava i ja bih rekao dodjeljuje na temelju uplaćenih doprinosa, dakle plaće. Mi i sada imamo slučajeva da se uplaćuje onaj minimalni iznos i naravno da iz takove mirovine, odnosno takovih uplata ne može ni mirovina biti bolja i to je naš problem. Naravno ovom izmjenom koju pripremamo, i planiramo razmišljamo, i o tome i želimo razdijeliti i razvrstati po pojedinim kategorijama, po pojedinim sustavima. Znamo da imao mirovine po općim, po posebnim propisima. Sada ih sve financiramo iz proračuna bez da vidimo uplate po pojedinim kategorijama. Dakle, dosta prostora koji će ja se nadam znatno popraviti mirovinski sustav. Još jednom hvala vam na Hvala i vama poštovani zamjeniče ministra. Time smo iscrpili prijavljenu listu. Rasprava o tekstu zakona je završena. Glasovat ćemo o prijedlogu kad se steknu za to uvjeti. **Stazić, Nenad (SDP)** Konačni prijedlog